Herra forseti. Nýlega óskaði ég eftir því að hæstv. forsætisráðherra kæmi fyrir fjárlaganefnd til að svara þar spurningum nefndarinnar, í grunninn um það hvort forsendur fjárlaga standist, hvort ríkisstjórnin ætli sér að halda áfram sölu á Íslandsbanka. En við vitum öll að ríkisstjórnin hefur ekki talað einu máli stöðu mála eftir að skýrsla Ríkisendurskoðunar birtist. Undir eru 76 milljarðar samkvæmt frumvarpinu. Nú virðist koma á daginn að það getur forsætisráðherra ekki gert því að

Virðulegi forseti. Það er auðvitað svolítið þreytandi að ráðherrar fáist ekki til að mæta fyrir þingnefndir til að ræða við þær um mikilvæg mál sem augljóslega

fékk ekki. Við óskuðum eftir úrskurði forseta um þá ákvörðun og ég veit ekki betur en að við bíðum hans enn. Ég velti fyrir mér hversu lengi hæstv. forseti ætlar að draga lappirnar í þessu máli.

En það er verið að reyna að snúa út úr með einhverjum minnisblöðum: Nei, ekki svona, ekki hinsegin, gerið þetta öðruvísi. Það eru nefndarmenn sem ráða þessu.

Hversu oft eigum við að þurfa að vekja máls á því að ráðherrar neiti að sýna Alþingi samstarfsvilja? Hversu oft eigum við að þurfa að kveðja okkur hljóðs vegna þess að ráðherrar neita að mæta annaðhvort í þingsal eða fyrir þingnefndir til að ræða atriði sem falla undir þeirra málefnasvið eða atriði sem þeim finnst ekkert mál að ræða úti í bæ? Forsætisráðherra stýrir ráðherranefnd um efnahagsmál og því er fullkomlega eðlilegt að sá ráðherra mæti á fund fjárlaganefndar þegar uppi eru verulegar efasemdir um það að jafnvægi sé á ríkisfjármálum, að efnahagsástandið leiði þau fjárlög sem lagt er upp með. Ráðherra segir bara nei, alveg eins og ráðherra menningar- og viðskiptamála sagði bara nei þegar þingið vildi gjarnan fá hana hingað í sal til að ræða bankasöluskýrsluna, sömu skýrslu og ráðherra talaði um sólarhringum saman í öllum fjölmiðlum.

þessarar ríkisstjórnar á að hafa skoðun á efnahagsmálum og á að hafa skoðun á því hvernig þessi mál tala saman. En þegar Alþingi, fjárlaganefnd Alþingis, biður hæstv. ráðherra að koma á fund

Herra forseti. Maður hlýtur náttúrlega að deila þessari furðu þingmanna á því að forsætisráðherra landsins neiti að mæta á fund fjárlaganefndar og ræða efnahagsmál vegna þess að þetta heyri ekki undir [Hlátur í þingsal.] Hún er verkstjóri ríkisstjórnarinnar og hún er auk þess í sérstöku ráði um efnahagsmál innan ríkisstjórnarinnar og eins og

Þar liggur kannski misskilningurinn, í því að við gerðum fastlega ráð fyrir því að þau skilaboð hefðu borist alla leið. Það var búið að samþykkja þetta í fjárlaganefnd af tilskildum fjölda nefndarmanna

Þrír eða fleiri nefndarmenn geta beðið um ákveðnar gestakomur. Það er svo væntanlega formaður nefndarinnar sem svarar því og afgreiðir það. En það er í hæsta máta sérstakt að koma hingað upp

að samtal við ráðherra er hægt að eiga hér í þingsal undir ákveðnum dagskrárliðum og þeirri leið hefur verið beint til hv. fjárlaganefndar. En hér er einhver allt önnur umræða í gangi.

Ég er einfaldlega að fara að þeirra ráðum. Ég óska eftir því að forsætisráðherra komi fyrir nefndina og upplýsi um það hvort það sé að verða til 76 milljarða gat í fjárlögum vegna afstöðu Vinstri grænna til áframhaldandi bankasölu. Kannski

76 milljarðar undir, allt þetta sem ég rakti hérna áðan — og þetta á að taka þá bara hvað, í óundirbúnum fyrirspurnatíma? Það er auðvitað ekki svona sem við gerum þetta.

sem hér er að koma í ljós. Það eru gríðarlega háar fjárhæðir undir, þetta eru sjálf fjárlög ríkisins og svona vinnubrögð getum við ekki liðið. Herra forseti. Vegna þess að forseti minnti okkur hér á að ráðherra mætti kalla til vegna þeirra málefna sem heyra undir þá samkvæmt forsetaúrskurði

þingsköp beri að túlka með þeim hætti að þegar ráðherrar eru beðnir að koma fyrir þingnefndir vegna einhverra mála þá sé það vegna þeirra mála sem þeir bera ábyrgð á. Fjárlagafrumvarpið og undirbúningur þess er ótvírætt á verksviði hæstv. fjármálaráðherra.

Herra forseti. Ég var að koma af málþingi Öryrkjabandalagsins sem bar yfirskriftina: Hef ég efni á að fara til læknis? Komugjöld í heilbrigðisþjónustu eru falin skattheimta. Samningar við sérgreinalækna runnu út í lok árs 2018 og samningar við sjúkraþjálfara runnu út í lok janúar 2019. Sérgreinalæknar innheimta í samningsleysinu aukagjöld af sjúklingum sem kallast komugjöld, upphæðir sem leggjast ofan á þá fjárhæð sem einstaklingur greiðir samkvæmt greiðsluþátttökukerfinu. Komugjöldin eru milli 2.500 og rúmlega 5.000 kr. samkvæmt lauslegri könnun minni og mismunandi eftir læknastofum, þar á ofan allt upp í 8.000 fyrir speglanir. Þetta gjald þurfa sjúklingar að greiða við hverja komu, óháð því hve mikið þeir hafa greitt áður og hver staða þeirra í greiðsluþátttökukerfinu er. Kostnaðurinn vegna samningsleysisins fellur á sjúklinga. Farið er ofan í vasa fólks sem er veikt fyrir og þarf á sérfræðiþjónustu að halda.

hæstv. heilbrigðisráðherra á málþinginu en það er rangt hjá ráðherranum. Það eru sjúklingar sem eru á vondum stað, ekki við öll, og þeir langveiku eru á þeim versta. Sjúkratryggingar fara með samningsumboð eftir forskrift frá heilbrigðisráðherra. Ráðherra þarf að sjá til þess að þörfin fyrir þjónustuna verði skilgreind, þjónustusamningar gerðir og hann þarf að sækja fjármuni til þingsins, fjárveitingavaldsins.

á langveika er óboðlegur og til skammar. Forseti. Á opnum fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar með hæstv. fjármálaráðherra í morgun kom fram að ráðherrann gat ekki sagt með neinni vissu hvort þeir erlendu aðilar sem tóku þátt í sölumeðferð á hlut ríkisins í Íslandsbanka væru raunverulegir erlendir aðilar en ekki innlendir aðilar að notfæra sér erlenda aðila, jafnvel aðilar nátengdir útboðinu. Þá gat hann heldur ekki fullyrt hvort þessir sömu aðilar hefðu keypt hlutinn fyrir eigið fé og væru ekki fjármagnaðir af Íslandsbanka sjálfum eða öðrum bönkum á Íslandi. Reyndar skildi hæstv. ráðherra bara ekkert í því hvers vegna þetta ætti að skipta nokkru einasta máli, en auðvitað skiptir þetta öllu máli. Í fyrsta lagi skiptir máli að vera viss um að aðilar nátengdir sölunni hafi ekki farið fram hjá vanhæfisreglum með því að nota milliliði til að kaupa fyrir sig hluti í bankanum. Í öðru lagi skiptir máli að það sé alveg öruggt að innlendir aðilar hafi keypt hlutinn fyrir eigið fé en séu ekki fjármagnaðir af Íslandsbanka sjálfum eða öðrum bönkum á Íslandi, vegna þess að ef svo væri myndi slíkt auðvitað veikja eigið fé bankanna á Íslandi eins og gerðist í fyrra einkavæðingarferli, ósælla minninga. Í þriðja lagi skiptir það máli vegna þess að þessir erlendu aðilar, sem ráðherra er svo stoltur yfir að hafa fengið til að taka þátt í útboðinu, höfðu úrslitavald um ákvörðun á verði hlutanna í útboðinu, úrslitavald um þetta margrædda 117 kr. verð á hlut. Forseti. Síðast þegar rannsóknarnefnd Alþingis var skipuð til að varpa ljósi á bankasölu var það gert um 14 árum eftir að salan gekk í gegn. Þá hafði Ríkisendurskoðun skoðað sömu bankasölu tvisvar. Þá kom í ljós að erlendur aðili var í raun og sann innlendur aðili.

Virðulegur forseti. Mikil umræða hefur verið um lestrarmál eftir þingsályktunartillögu Flokks fólksins og er það vel.

lesskilningspróf og mat á skriflegum texta. c. Að leggja áherslu á að hver nemandi fái áskoranir miðað við færni. Hrikaleg staða er í lestrarkunnáttu ungmenna á Íslandi.

Í lesskilningi skora 15 ára drengir lægra en börn norskra og danskra innflytjenda sem skora hærra. Það sama á við um bæði kyn á Suðurnesjum, Vesturlandi og Norðurlandi eystra. Skýrsla Reykjavíkurborgar sýnir að 92,5% innflytjenda eru á rauðu og gulu ljósi í lestrarkunnáttu, kunna sem sagt ekki íslensku. Skýrsla ASÍ sýnir að 10,8% 19 ára ungmenna, 500 einstaklingar, eru hvorki í námi né starfi. Kynjahlutfall í háskólum á Íslandi er 70/30, stúlkum í vil. Þessi grafalvarlega staða í lestrarkunnáttu kallar á tafarlausar aðgerðir Alþingis. Hver ber ábyrgð á stöðu mála í þingræðisríki?

Því miður mættu aðildarríki enn og aftur til leiks með of lítinn metnað og engan veginn þær áætlanir sem vísindin krefjast af okkur ætlum við að halda markmið Parísarsáttmálans. Því var skorað á aðildarríki að endurskoða og styrkja markmiðin hið fyrsta, ekki síðar en fyrir næsta fund sem er að ári liðnu. Ég vona að íslensk stjórnvöld taki þessi orð

Það brast ákveðin stífla sem hafði verið í pípunum allt of lengi, mjög jákvæð skref voru tekin varðandi sjóð til að bregðast við

Enn á eftir að útfæra nákvæmlega hvernig þessi sjóður mun virka, hvernig hann verður fjármagnaður, hvaða ríki munu njóta góðs af honum en

ráðstefnunni í Kaupmannahöfn, 15. ráðstefnu loftslagssamningsins, var samþykkt að fyrir árið 2020 yrði á hverju ári veitt 100 milljörðum bandaríkjadala til fátækari ríkja heims. Á ráðstefnunni núna í haust, árið 2022, tveimur árum eftir að þetta markmið átti að hafa náðst, kom í ljós að aðeins væri búið að ná 83 milljörðum í vinnu

Þá er t.d. ekki hægt að nota lögleg ökuskírteini og ekki rafræn skírteini í bönkum á Íslandi. Fólk hefur lent í miklum erfiðleikum og kostnaði vegna þessa erlendis og verið búið að borga fyrir leigu á bifreið

Virðulegi forseti. Hæstv. ríkisstjórn ber ábyrgð á þeirri alvarlegu stöðu sem upp er komin í löggæslunni og fangelsum landsins. Vandinn hefur stigmagnast á áratugalangri vakt Sjálfstæðisflokksins í dómsmálaráðuneytinu og fjármálaráðuneytinu. Staðan er skjáskot af því hvað gerist þegar almannaþjónustunni er ekki sinnt. Lögreglunni mætir nú 2% aðhaldskrafa, tvöföldun frá fyrra ári. Þetta er pólitísk ákvörðun ríkisstjórnar, síendurtekin yfir áratug. Nú er svo komið að aðhaldinu verður ekki mætt nema með uppsöfnun innan lögreglunnar á sama tíma og hæstv. ríkisstjórn slær um sig með 65 millj. kr. til að fjölga í lögreglunámi á háskólastigi. enn eitt dæmið um algjöran skort á heildarsýn, enga heildræna stefnu í aðhaldi eða uppbyggingu, bara kropp hér og þar sem skilar sér í stórkostlegum kostnaði og veikum innviðum síðar meir. Þessar pólitísku ákvarðanir ógna nú öryggi lögreglufólks vegna undirmönnunar og ógna réttaröryggi í landinu. Þá hefur hulunni verið svipt af stórkostlegri uppsafnaðri innviðaþörf í fangelsum landsins. Allt hefur verið hreinsað inn að beini. Opnum fangelsum er lokað sem kemur í veg fyrir betrun á tíma afplánunar, kerfið harðnar, betrunarúrræði eru af skornum skammti, menntamál í ólestri sem og heilbrigðisþjónusta sem fangar eiga rétt á lögum samkvæmt. Öryggi fanga og fangavarða er ógnað í þessum aðstæðum. Peningar eru ekki til fyrir stunguvestum fangavarða og að öðru óbreyttu fækkar um 50 rými í fangelsiskerfinu af 170 um áramótin á sama tíma og 320 einstaklingar bíða nú eftir að hefja afplánun. Virðulegi forseti. Staðan í fangelsis- og lögreglumálum er óásættanleg. Öryggi lögreglunnar, fanga og almennings er ógnað. Stjórnmálamenn verða að standa með öryggi fólksins í landinu á öllum stigum.

Í tilefni dagsins tóku nokkrir þingmenn úr öllum flokkum á þingi í gær formlega við hlutverki sem talsmenn barna hér á Alþingi og ég er einn þeirra. Sjónarmið og skoðanir barna og ungmenna eiga og þurfa að vera okkur leiðarljós í okkar störfum hér. Því er í mínum huga mjög mikilvægt að viðhalda þessu verkefni, að vera með ákveðna talsmenn barna á Alþingi. mínum fyrri störfum var ég svo lánsamur að vinna að stærsta umhverfisverndarverkefni á Íslandi en jafnframt í heiminum þar sem ég átti í miklum og ríkum samskiptum við börn úti um allt land og það var afar gagnlegt. Þau höfðu heilmikinn áhuga til að mynda á umhverfis- og loftslagsmálum og það hafa þau enn,

Það er óhætt að fullyrða að þróunin gengur almennt í þá átt að lækka kosningaaldur. Margar stjórnmálahreyfingar hafa sett þessi markmið í stefnuskrá sína, ýmis skref hafa verið stigin í þessa átt og fylgi við lækkun kosningaaldurs fer vaxandi víða um heim. Við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði höfum lagt fram tillögu þessa efnis nokkrum sinnum og vil ég nota þetta tækifæri hér og geta þess að ég hyggst leggja fram frumvarp um breytingar á lögum um kosningar þar sem við leggjum upp með að lækka kosningaaldurinn úr 18 árum í 16 ár í samhengi sveitarstjórnarkosninga.

glæpastarfsemi sem hefur birtingarmynd sem skekur samfélagið og hræðir fólk. Nágrannar okkar á Norðurlöndum hafa mátt þola ófrið og stríð glæpagengja sem komið hafa sér fyrir í löndunum. Þar ríkir mikill ótti við framgang glæpamanna og svo langt er gengið að jafnvel lögregla veigrar sér við að fara inn í ákveðin borgarhverfi. Lögregla og yfirvöld hafa lengi kallað eftir auknum valdheimildum lögreglunnar til að stemma stigu við þessari þróun hér á landi. Gegn því hafa talað þingmenn í þinginu. Sami hópur þingmanna hefur talað gegn rafvarnarbúnaði lögreglunnar þar sem lögreglumönnum verði gert mögulegt að verjast með tækjum og vopnum sem eru notuð gegn lögreglunni af undirheimafólki. Það verður að tryggja lögreglunni heimildir og þann varnarbúnað sem þarf til að spyrna við fótum og mæta glæpagengjum svo viðunandi sé. Virðulegi forseti. Þessi hópur þingmanna hefur sagt að lögreglunni sé ekki treystandi til að nýta auknar valdheimildir og upplýsingaöflun eins og lögregla í öðrum löndum býr við. Sífelldar árásir þingmanna á hendur lögreglunni og vantraust í hennar garð er þjóðhagslega hættulegt öryggi borgaranna. Virðulegi forseti. En hvernig birtist traust þingmanna almenningi í landinu? Það birtist í því að trúnaður um skýrslu sem níu þingmönnum var afhent og trúnaður átti að ríkja um í rúman sólarhring var brotinn nær samstundis af þingmönnum sem afhent var skýrslan. Nú liggja allir þingmenn stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis undir grun um refsivert athæfi og trúnaðarbrot, nefndarmenn í þeirri nefnd þingsins sem á að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu og að rétt sé staðið að öllum málum, framlögum og farið sé að reglum og lögum í þinginu.

Virðulegur forseti. Allt frá því að lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir tóku gildi árið 2018 málaflokkurinn verið rekinn með halla og sá hallarekstur er farinn að sliga mörg sveitarfélög. Svo virðist sem kostnaðarmat hafi ekki náð utan um þær breytingar sem voru fólgnar í frumvarpinu og þá þjónustuskyldu sem lögð var á sveitarfélögin. Strax á árinu 2018 var halli upp á tæpa 3 milljarða kr. og hefur síðan vaxið stöðugt. Hann var 5,6 milljarðar árið 2019 og tæpir 9 milljarðar árið 2020. Allt útlit er fyrir að halli hvers árs sé nú orðinn vel á annan tug milljarða. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra hefur hér í pontu Alþingis haldið því fram að ekki hafi komið fram neinar athugasemdir við kostnaðarmat frumvarpsins þegar það varð að lögum. Þessi fullyrðing ráðherra stenst ekki skoðun. Umsagnir Alþýðusambands Íslands og Reykjavíkurborgar staðfesta t.d. að þessir aðilar voru ekki sammála kostnaðarmatinu sem lagt var til grundvallar og gerðu fyrirvara þar að lútandi.

Þá er ekki hægt að sjá að verið sé að bæta sveitarfélögunum þetta, hvorki í fjáraukalögum þessa árs né í fjárlögum ársins 2023. Í síðustu fjárlögum var gert ráð fyrir 2,2 milljörðum í NPA-samninga og sú upphæð átti að duga fyrir 172 samningum. Það þýðir að hver samningur mátti kosta 13 milljónir að meðaltali. Niðurstaðan er hins vegar sú að hver samningur kostar að meðaltali 30 milljónir og dugar því upphæðin aðeins fyrir 74 samningum. Virðulegi forseti. Ríkisstjórnin þarf að gera miklu betur en þetta.

Nei, auðvitað ekki. Þarna er engin armslengd. Ákvörðunin og ábyrgðin á þeirri ákvörðun er á borði ráðherra. Ráðherra fær rökstutt mat á borðið hjá sér og það verkefni að taka ákvörðun um einstaka tilboð miðað við þá greinargerð sem kemur fram í þessu frumvarpi. Það eru engar hlutlægar reglur. Jafnræði milli þeirra sem lögðu fram tilboð var ekki tryggt. Þetta hefur verið sýnt fram á í skýrslu Ríkisendurskoðunar og viðurkennt á opnum fundum fjárlaganefndar og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Ráðherra getur ekki lokað augunum og sagt að hann hafi ekki vitað betur. Ráðherra er ekki undirskriftarvél, ráðherra tekur ákvarðanir og á að bera ábyrgð á þeim. En þingmenn Sjálfstæðisflokksins vilja frekar rannsaka leka á skýrslu sem átti hvort sem er að birtast daginn eftir en ábyrgð ráðherra á klúðri við sölu á ríkisbanka.

269 þingmenn aðildarríkjanna 30 ásamt 100 þingmönnum samstarfsríkja bandalagsins eiga sæti í þinginu. Íbúafjöldi ríkjanna 30 sem tilheyra Atlantshafsbandalaginu í dag er um milljarður. Umræðan snerist vitanlega að stærstum hluta um grimmilegt innrásarstríð Rússa í Úkraínu. Stuðningur meðal þingmanna NATO-þingsins við Úkraínu er einarður og samstaðan sjálfsagt ekki verið meiri í þinginu um áratugaskeið.

Það er reiknað með að ungverska þingið samþykki inngöngu þeirra 7. desember og þá á tyrkneska þingið bara eftir að klára ferlið hjá sér. Vonum að það klárist sem allra fyrst.

Ég held að það sé öllum orðið ljóst innan NATO hversu mikilvæg viðbót þessar norrænu vinaþjóðir okkar eru við bandalagið. Þær munu sérstaklega styrkja bandalagið í Eystrasaltinu, Norður-Atlantshafi, norðurslóðum og auðvitað í sameiginlegum vörnum alls bandalagsins. Norðurlöndin eru nánustu samstarfsríki Íslands. Saman fylkja þau sér um norræn gildi lýðræðis og frelsis sem jafnframt eru grunngildi Atlantshafsbandalagsins. Það ætti öllum að vera ljóst að staðan í öryggis- og varnarmálum í okkar heimshluta gjörbreyttist eftir innrás Rússa í Úkraínu þann 24. febrúar. Heimsmyndinni og öryggismálum þjóðarinnar er breytt til lengri tíma. Það er mikilvægt að unnið sé af festu við að tryggja stöðugleika og frið. Það er stóra verkefnið. Virðulegi forseti. Þjóðin hefur verið uggandi síðustu daga yfir atburðum síðustu helgar þar sem ráðist var á menn inni á skemmtistað með hrottalegum hætti. Því miður sjáum við þess merki að ofbeldi á meðal ungs fólks virðist fara vaxandi, sér í lagi hjá ungum karlmönnum sem beita einnig vopnum. Við verðum að spyrja okkur af hverju við færumst í þessa átt. Hvað er það í samfélagsgerðinni okkar sem veldur því að ungir menn valda sjálfum sér og öðrum skaða? Það hefur verið nefnt að hér sé vaxin úr grasi kynslóð ungra manna sem upplifir sig utangátta í samfélagi okkar og eigi erfitt með að finna sér tilgang í lífinu. Við vitum að vandi drengja er mikill í skólakerfinu okkar. Við erum búin að vita í mörg ár að eftir grunnskólagöngu eru rúmlega 34% drengja sem geta ekki lesið sér til gagns. Þetta er tvöfalt hærra hlutfall en hjá stúlkum. Hér á landi eru drengirnir okkar á eftir stúlkum í öllum PISA-mælingum. Við getum haldið áfram upptalningunni. Árangur drengs sem byrjar í grunnskóla mun versna alla grunnskólagöngu hans. Af öllum Vesturlöndum eru minnstar líkur á að íslenskir drengir ljúki háskólanámi. Ísland er með eitt mesta brottfall drengja úr framhaldsskólum á Vesturlöndum. Hér á landi er lægsta hlutfall drengja í háskólum af öllum OECD-löndunum. Á síðustu tíu árum jókst hlutfall 18–29 ára karlmanna á örorku um 74%. Langstærsti hluti þeirra sem fyrirfara sér á Íslandi eru karlar. Við verðum að bregðast við og taka betur utan um drengina okkar. Við höfum séð viðvörunarljós blikka í mörg ár og nú getum við ekki beðið lengur. Það vantar aðgerðaáætlun varðandi drengina okkar. Við verðum að bregðast við.

Reyndar er réttara að tala um að fólk neyðist til að fara þessa leið eftir langa og sársaukafulla þrautagöngu hér heima. Eins er rétt að benda á að Sjúkratryggingar Íslands hafa ekki leyfi stjórnvalda til að beina fólki til sjálfstæðra sérfræðinga hér á landi þó að það sé einfaldara, ódýrara og öruggara. Í raun er um ítrekun að ræða því að ég fékk ekki svör við sambærilegum spurningum mínum síðasta vor. Eftir situr þá spurningin: Hvernig er það verð ákvarðað sem íslensk stjórnvöld borga þegar þau senda íslenska sjúklinga úr landi? Við vitum að það er töluvert dýrara en að leita til íslenskra sérfræðinga, en hver ákveður það? Hver ákveður verðið? Ég hef ekki fengið nein svör. Ég skil þetta ógegnsæi ekki. Ég hef líka óskað eftir upplýsingum um sérfræðingana sem hafa framkvæmt þessar aðgerðir og fengið greitt fyrir af íslenska ríkinu. Ég hef óskað eftir greiningu eftir þjóðerni og vinnustöðum og hvernig þeir voru valdir. Aftur engin svör. Ég skil einfaldlega ekki þessa tregðu til að svara því hvernig verðið er annars vegar ákvarðað og hvernig þeir læknar

Og hver ákveður verðið? Herra forseti. Eru þetta í alvöru spurningar sem réttlæta margra mánaða svartíma? Eru þetta í alvöru spurningar sem réttlæta svaraleysi ef út í það er farið?

Hæstv. forseti. Við búum við læknaskort hér á landi miðað við þá heilbrigðisþjónustu sem við viljum veita. Einnig eru áhyggjur af því að skorturinn verði alvarlegri á komandi árum. Fólksfjölgun og öldrun þjóðarinnar mun eðli málsins samkvæmt krefjast aukinna umsvifa í heilbrigðiskerfinu. Ásamt þessu er mannekla innan geirans eitthvað sem við könnumst of vel við þessa dagana. Við bregðumst við þessum skorti annars vegar með því að flytja inn sérmenntað fólk og hins vegar með því að tryggja íslenskum námsmönnum tækifæri til læknanáms og aukinnar sérhæfingar. Fjöldi íslenskra námsmanna heldur út í læknanám. Í kjölfarið snýr meiri hluti þeirra heim með haldbæra reynslu og sérþekkingu sem samfélagið nýtur góðs af. Þeir bætast við þann hóp sem útskrifast úr Háskóla Íslands en hann er eini háskólinn hér á landi sem útskrifar lækna. Hann tekur einungis inn 60 nema á ári sem nægir ekki til að bregðast við þeim skorti sem við horfum upp á. Þetta hafa íslenskir læknanemar sem stunda nám sitt erlendis ítrekað bent á, að þeir fái ekki sama stuðning og þeir sem læra hér heima. Það er aðallega vegna þess að þeir þurfa að greiða stóran hluta námsgjalda jafnóðum úr eigin vasa eða fá til þess stuðning annarra. Vegna þessa eru margir sem missa af tækifærinu til að gerast læknar og aðrir neyðast jafnvel til þess að hætta í miðju námi. Forseti. Ávinningur samfélagsins af því að styðja betur við læknanema erlendis er mikill. Þá horfi ég helst til námslánakerfisins og 27. gr. laga um Menntasjóð námsmanna en þar er heimild til sérstakrar ívilnunar námsgreina. Gegnum þá heimild er hægt að gera breytingar á úthlutunarreglum á þann veg að læknanemar erlendis geti fengið lán fyrir allri sinni skólagöngu. Í ljósi aðstæðna er tilefni til þess og ég skora á hæstv. háskólaráðherra að ganga í aðgerðir þess efnis.

Stjórnmálamenn eiga að standa með lögreglunni rétt eins og öðrum stofnunum samfélagsins og við eigum að standa með fangelsunum og réttarvörslukerfinu í heild sinni. Það er frumskylda okkar hér inni að tryggja öryggi fólks í landinu. Það gerum við ekki með því að fjársvelta lögregluna og það gerum við ekki með því að fjársvelta fangelsi landsins. Hæstv. dómsmálaráðherra hefur talað um stríð gegn skipulagðri brotastarfsemi og auðvitað er hægt að gera grín að svoleiðis orðræðu. En, herra forseti,

Og hvers konar stríð gegn glæpum er það þegar menntuðum lögreglumönnum fækkar og fækkar og þegar Ísland lendir í botnsæti í samanburði milli landa eftir fjölda lögreglumanna miðað við höfðatölu? Hvers konar stríð gegn glæpum er það nú eiginlega þegar öryggi fangavarða er ekki tryggt og þegar aðbúnaði í fangelsum er stórkostlega ábótavant, eins og Fangelsismálastofnun hefur farið yfir, og þegar fangelsiskerfið er of vanbúið til að geta veitt fólki alvörutækifæri til betrunar? Virðulegur forseti. Þessi frasi dómsmálaráðherra um stríð gegn skipulagðri brotastarfsemi er eiginlega hálfgerður brandari þegar við lítum á staðreyndirnar fyrir framan Fyrrverandi formaður Landssambands lögreglumanna lýsti því þannig fyrir örfáum árum að Sjálfstæðisflokkurinn hefði lagt löggæslu á Íslandi í rúst. Mannekla, vanfjármögnun og stefnurek í löggæslumálum — þetta er arfleifð Sjálfstæðisflokksins eftir tíu ár í dómsmálaráðuneytinu. Við verðum að skipta um kúrs.

Frumvarpið var unnið að fengnum ábendingum og í samráði við Persónuvernd. Tilgangur þess er að einfalda málsmeðferð hjá stofnuninni og gera aðrar breytingar sem þykja nauðsynlegar að fenginni reynslu af framkvæmd laganna. Viðvarandi álag hefur verið á Persónuvernd frá gildistöku persónuverndarlaganna árið 2018 með auknum verkefnum og auknum málafjölda, m.a. fleiri kvörtunum sem sumar varðar Persónuvernd ekki nema að litlu leyti. Brugðist hefur verið við þessu álagi með því að auka fjárheimildir á síðustu árum auk þess sem Persónuvernd hefur leitast við að styrkja innviði stofnunarinnar. Þessar aðgerðir hafa þó ekki dugað til og er nú reynt að mæta þessum áskorunum að einhverju leyti með tillögu um lagabreytingu. Með frumvarpinu er í fyrsta lagi lagt til að Persónuvernd verði ekki lengur skylt að rannsaka og úrskurða um allar kvartanir sem henni berast, líkt og kveðið er á um í gildandi lögum, heldur ákveði hún hvaða kvartanir gefa nægilegt tilefni til rannsóknar og geti úrskurðað um þær en þá jafnframt lokið þeim með öðrum hætti. Samhliða þessari breytingu er lagt til að Persónuvernd skuli upplýsa kvartanda um framvindu og niðurstöðu máls og um heimild hans til að bera ákvarðanir og málsmeðferð stofnunar undir dómstóla. Auk þess verði áréttaður réttur aðila máls til að bera ákvarðanir og málsmeðferð Persónuverndar undir dómstóla. Þessar breytingar eru í samræmi við ákvæði evrópsku persónuverndarreglugerðarinnar. Í öðru lagi er lagt til að Persónuvernd geti beitt dagsektum samkvæmt lögum án aðkomu stjórnar stofnunarinnar og að við bætist heimild fyrir stofnunina til að beita dagsektum þegar ekki er orðið við beiðnum hennar um aðgang að upplýsingum, gögnum og húsnæði vegna eftirlitsstarfa hennar. þessari tillögu er brugðist við því að við meðferð mála hjá Persónuvernd hefur nokkuð reynt á að seint, eða ekki, er orðið við beiðnum stofnunarinnar um upplýsingar og aðgang að gögnum með tilheyrandi töfum á málsmeðferð og erfiðleikum við að rannsaka mál til fulls. Skylda stjórnar stofnunarinnar til að koma að ákvörðunum um álagningu dagsekta hefur einnig verið til þess fallin að tefja málsmeðferð. Það er mat stjórnarinnar að hún þurfi ekki að koma að þessum ákvörðunum og felst ráðherra á það mat. Í þriðja lagi er lagt til að heimilt verði að mæla fyrir um gjaldskrá ráðherra, að vinnsluaðilar greiði gjald sem hlýst af eftirliti Persónuverndar eins og gildir um ábyrgðaraðila samkvæmt gildandi lögum. Einnig er lagt til að í lög um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi verði sett heimild fyrir ráðherra til að setja gjaldskrá sem mælir fyrir um gjald sem ábyrgðar- og vinnsluaðilar skulu greiða vegna eftirlits stofnunarinnar. Byggir þessi tillaga á því að sömu sjónarmið eigi við um ábyrgðar- og vinnsluaðila hvað varðar eftirlit Persónuverndar og hvort sem vinnslan heyrir undir lög um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi eða almennu persónuverndarlöggjöfina. Í fjórða lagi er lagt til að heimilt verði að víkja frá upplýsinga- og aðgangsrétti skráðra einstaklinga að því marki sem þykir nauðsynlegt vegna þar til greindra, og þá mun ríkari, almannahagsmuna

212. Ef ég fer aðeins yfir helstu atriði frumvarpsins þá er lagt til að sett verði ný heildarlög um landamæri þar sem mælt verði fyrir um meginreglur er gildi um för einstaklinga yfir landamæri. Ákvæði frumvarpsins byggist á skuldbindingum á grundvelli Schengen-landamærareglna. Nú er sambærilegar reglur að finna í lögum um útlendinga, nr. 80/2016, og reglugerð um för yfir landamæri nr. 886/2017. Auk þess eru með frumvarpinu teknar upp nýjar reglur vegna þátttöku Íslands í Schengen-samstarfinu sem varða komu- og brottfararkerfi á ytri landamærum og um evrópskt ferðaupplýsinga- og ferðaheimildakerfi. Tilgangur frumvarpsins er sem sagt að tryggja lagagrundvöll vegna landamæraeftirlits og landamæragæslu til samræmis við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. Frumvarpið gildir almennt um alla sem ferðast yfir landamærin, bæði íslenska ríkisborgara og útlendinga.

nefndin kemur hingað til lands og fer reglulega yfir okkar þátt í þessu samstarfi — og um þá þætti sem varða framkvæmd Íslands á brottvísunartilskipuninni en Ísland er skuldbundið til að bregðast við þessum

á grundvelli Schengen-samstarfsins nýtt komu- og brottfararkerfi sem heldur utan um skráningu ríkisborgara þriðju ríkja og á að setja upp á ytri landamærum Schengen-svæðisins sem og evrópskt ferðaheimildakerfi sem skyldar ríkisborgara þriðju ríkja, sem eru undanþegnir áritunarskyldu, til að sækja um ferðaheimild áður en haldið er af stað í ferðalag um ytri landamæri Schengen-svæðisins. Þegar hefur mikil vinna átt sér stað til að undirbúa þessa nýju framkvæmd og því er mikilvægt að tryggja skýran lagagrundvöll hvað það varðar. Líkt og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu er landamæraeftirlit í sjálfu sér íþyngjandi fyrir einstaklinga og reglur sem hefta för einstaklings geta verið verulega íþyngjandi, auk þess sem landamæraeftirlit getur falið í sér vinnslu persónuupplýsinga og töku og vinnslu lífkennaupplýsinga. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að við samningu þess hafi verið gætt að stjórnarskrá og tekið tillit til alþjóðlegra skuldbindinga Íslands þannig að sem best samræmi verði milli laga og þjóðarréttarreglna.

eru ekki takmarkalaus en skýra lagaheimild þarf til skerðingar á þeim auk þess sem markmið skerðingar þarf að vera réttmætt og gæta þarf meðalhófs til að ná því markmiði.

Til að sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi þarf einstaklingur að vera staddur við eða innan landamæra Íslands. Fyrir nefndinni kom fram að

og mál umsækjenda um alþjóðlega vernd við komu til landsins munu áfram fara í hefðbundinn farveg, óháð því hvort umsækjandi uppfylli skilyrði fyrir komu til landsins eða ekki.

en 15. gr. frumvarpsins fjallar um úrræði sem heimilt er að beita til að útlendingar fái ekki inngöngu inn í landið. Þar segir að lögregla skuli tryggja að útlendingur sem uppfyllir ekki skilyrði fyrir komu til landsins en ekki liggur fyrir hvort viðkomandi uppfylli skilyrðin fái ekki inngöngu í landið og er lögreglu heimilt að skylda viðkomandi til að dvelja á ákveðnum stað, samkvæmt ákvæðum laga um útlendinga, eða beita öðrum úrræðum á grundvelli þeirra laga. Meiri hluti nefndarinnar bendir á, líkt og kemur fram í minnisblaði dómsmálaráðuneytisins, að þegar einstaklingur gefur sig fram við stjórnvöld og lætur vita að viðkomandi sé í leit að alþjóðlegri vernd

Þá undirstrikar meiri hluti nefndarinnar að breyting samkvæmt 8. gr. frumvarpsins — sem felur í sér að lögregla geti undanþegið útlending þeirri skyldu að hafa vegabréf eða önnur viðurkennd ferðaskilríki við komuna til landsins, og jafnframt tekið ákvörðun um frávísun á landamærunum ef skilyrði fyrir komu eru ekki uppfyllt, sem Útlendingastofnun hefur farið með samkvæmt gildandi lögum er gerð með hliðsjón af hlutverki lögreglu við landamæraeftirlit samkvæmt frumvarpinu og á ekki að hafa áhrif á möguleika einstaklinga til að óska eftir alþjóðlegri vernd hér á landi. Ef við lítum þá aðeins á undanþágu frá 13. gr. stjórnsýslulaga, um andmælarétt vegna ákvarðana um synjun, ógildingu eða afturköllun ferðaheimildar samkvæmt 10. gr. frumvarpsins,

meginregla andmælaréttar stjórnsýslulaga sú að aðili máls eigi þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því enda liggi ekki fyrir í gögnum máls afstaða hans hans eða augljóslega sé óþarft að hann tjái sig. Þegar aðila er hins vegar ókunnugt um að ný gögn og upplýsingar hafi bæst við í máli hans og telja verður að upplýsingarnar séu honum í óhag og hafi verulega þýðingu við úrlausn málsins er almennt óheimilt að taka ákvörðun í málinu fyrr en honum hefur verið gefinn kostur á að kynna sér upplýsingarnar og tjá sig um þær. Nefndin bendir á að útgáfa ferðaheimilda á grundvelli 10. gr. frumvarpsins byggist á miðlægu ferðaheimildakerfi og ferðaheimild er gefin út ef öllum skilyrðum fyrir útgáfu ferðaheimildar er fullnægt. Í undantekningartilvikum er umsókn beint til landsskrifstofu aðildarríkis að Schengen-samstarfinu sem eftir atvikum gefur út ferðaheimild eða synjar um ferðaheimild. Líkt og kemur fram í 8. mgr. 10. gr. frumvarpsins skal ákvörðun um útgáfu eða synjun ferðaheimildar kynnt umsækjanda rafrænt innan 96 klukkustunda frá því að umsókn var lögð fram og innan sama frests skal tilkynna umsækjanda ef farið er fram á viðbótarupplýsingar eða viðbótargögn. Ákvörðun um útgáfu eða synjun ferðaheimildar vegna slíkra umsókna skal taka gildi eigi síðar en 96 klukkustundum eftir að umsækjandi leggur fram viðbótarupplýsingar eða viðbótargögn. Það er því ljóst að ætlunin er að tryggja skilvirka

Meiri hluti nefndarinnar tekur undir þau sjónarmið sem koma fram í minnisblaði dómsmálaráðuneytisins þar sem vísað er til þess að lög geta kveðið á um heimild til að víkja frá ákvæðum stjórnsýslulaga, enda sé skýrt kveðið á um slíkar undanþágur. Fari umsókn um ferðaheimild til landsskrifstofu er ekki gert ráð fyrir samskiptum við umsækjanda nema þörf sé á frekari gögnum frá viðkomandi. Synji, ógildi eða afturkalli landsskrifstofa ferðaheimild er einstaklingi tilkynnt um ákvörðunina á stöðluðu formi með tölvupóstþjónustu ferðaupplýsinga- og ferðaheimildakerfisins. Meðal þess sem skal koma fram er yfirlýsing um ástæður ákvörðunar og leiðbeiningar um kæruheimild og kærufrest. Andmælaréttur er fyrir hendi við meðferð kærumáls fyrir kærunefnd útlendingamála. Um er að ræða samræmt ferðaupplýsinga- og ferðaheimildakerfi fyrir öll aðildarríki Schengen-samstarfsins og stærstur hluti umsókna um ferðaheimild kemur aldrei til afgreiðslu hjá landsskrifstofum aðildarríkjanna.

þ.e. að tryggja skilvirka stjórnsýslu og hraða afgreiðslu mála, og undirstrikar að slíkar takmarkanir eru ekki gerðar á málsmeðferð fyrir æðra stjórnvaldi. Ef við víkjum aðeins að sérreglum um för skipa yfir landamæri Schengen-svæðisins þá

lögum um útlendinga. Vísað er til þess að það hafi valdið misskilningi þegar skip sem koma til landsins frá öðru ríki innan Schengen-samstarfsins telji sig ekki vera að fara yfir ytri landamæri Schengen-svæðisins. Fram kemur í minnisblaði dómsmálaráðuneytisins að markmið frumvarpsins sé að mæla fyrir um grunnreglur sem eru útfærðar nánar í reglugerð og ekki sé nauðsynlegt að kveða sérstaklega á um komu og brottför skipa í frumvarpinu. Mikilvægt sé að gæta að samræmi hvað þetta varðar enda er um að ræða reglur sem varða för yfir ytri landamæri og byggja á þátttöku Íslands í Schengen-samstarfinu.

Frú forseti. Við umfjöllun nefndarinnar um málið barst ábending frá dómsmálaráðuneytinu vegna athugasemda við úttekt föstu eftirlitsnefndarinnar á vettvangi Schengen-samstarfsins um innleiðingu og framkvæmd íslenskra stjórnvalda samkvæmt svokallaðri brottvísunartilskipun en vegna þátttöku í Schengen-samstarfinu er Ísland bundið af tilskipuninni. Í drögum að skýrslu vegna úttektar eftirlitsnefndarinnar í maí 2022 er gerð athugasemd við það að endurkomubann geti verið varanlegt. Slíkt ákvæði telst ekki vera til samræmis við ákvæði tilskipunarinnar og túlkun Evrópudómstólsins. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 101. gr. laga um útlendinga

Þá leggur meiri hluti nefndarinnar jafnframt til breytingar á frumvarpinu sem eru tæknilegs eðlis og ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif. Að lokum, frú forseti: Í ljósi þess sem að framan er rakið leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem lagðar eru til í nefndaráliti og gerð hefur verið grein fyrir en þarfnast ekki nánari skýringa.

að þessum reglum væri fyrst og fremst ætlað að auka skilvirkni í landamæravörslu. Í heimsókn okkar á Keflavíkurflugvöll þar sem var verið að kynna fyrir okkur þær breytingar sem þarf að gera á húsnæði þar og annað til að

þeim breytingum. Það sem er í rauninni verið að gera hér og ég er ekki viss um að fólk átti sig á er að Evrópa og Schengen-aðildarríkin eru að taka upp sambærilegt kerfi og í Bandaríkjunum þar sem fólki sem jafnvel hefur áritunarfrelsi, þ.e. það á í rauninni

Jú, það er alveg rétt, þetta hefur náttúrlega komið til umræðu innan nefndarinnar og andmælaréttur er að sjálfsögðu mjög mikilvægur. Eins og ég rakti í minni ræðu og

í því enda liggi ekki fyrir í gögnum máls afstaða hans eða augljóslega sé óþarft að hann tjái sig. Þegar aðila er hins vegar ókunnugt um að ný gögn og upplýsingar hafi bæst við í máli hans og telja verður að upplýsingarnar séu honum í óhag og hafi verulega þýðingu við úrlausn málsins er almennt óheimilt að taka ákvörðun í málinu fyrr en honum hefur verið gefinn kostur á að kynna sér upplýsingarnar og tjá sig um þær. Ég held að þetta skýrist nú ágætlega hér. Hv. þingmaður spyr hvort ekki sé hægt að tryggja þennan rétt með einhverjum hætti. Ég held að meiri hluti nefndarinnar hafi komist að þeirri niðurstöðu að hér sé í raun og veru til staðar

Mér sýnist ekki af þeim reglum sem við erum að innleiða að okkur beri skylda samkvæmt þessu Schengen-regluverki til að firra fólk andmælarétti í þessu ferli. Það virðist mér vera eitthvað sem við leyfum okkur að gera. Í svari ráðuneytisins við þeim ábendingum sem komu frá umsagnaraðilum um að þarna væri verið að skerða ákveðin grundvallarréttindi fólks gagnvart stjórnsýslunni, þ.e. að fá tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri þegar til stendur að hafna beiðni þess,

Það vakti athygli mína að öll þau dæmi sem ráðuneytið nefndi voru úr lögum um útlendinga. Það virðist sem það þyki auðveldara og eðlilegra að skerða þessi réttindi þegar kemur að útlendingum og þeirra umsóknum um hitt og þetta.

og mikilvægt að við fylgjum því og það er náttúrlega tilgangur þessa frumvarps. Ég hef ekki þær áhyggjur sem hv. þingmaður nefndi hér sérstaklega í þessu sambandi. En að sjálfsögðu er alveg alveg réttmætt að ávarpa áhyggjur af þessu tagi. Ég nefni það hér að þetta er nefndarálitið og við eigum eftir að fara í 3. umr. þessa máls.

duga ekki til. Mig langar að spyrja hv. þingmann varðandi 8. gr. frumvarpsins sem snýst um það að hægt sé að vísa einstaklingum án vegabréfa frá á landamærastöð, er verið að færa þá framkvæmd úr höndum Útlendingastofnunar eins og er í dag í hendur lögreglunnar. Það er tvennt sem mig langar sérstaklega að spyrja út í varðandi þetta. Það er annars vegar

Rauða krossins. Meiri hlutinn telur það ekki vera vanda, en þyrfti ekki að taka það skýrar fram í ákvæðinu

Meiri hluti nefndarinnar undirstrikar það, og það kemur fram í nefndarálitinu, að þessi breyting er gerð með hliðsjón af hlutverki lögreglu við landamæraeftirlit samkvæmt frumvarpinu og telur að hún muni ekki hafa áhrif á möguleika einstaklinga til að óska eftir alþjóðlegri vernd hér á landi. Ég held að það sé kannski kjarni málsins í þessu og ég tel að

Þetta er svo ofboðslega viðkvæmur réttur, að ekki megi gera fólki refsingu fyrir að vera án gildra ferðaskilríkja þegar það er á flótta, að ég velti fyrir mér hvort það hefði þurft að búa aðeins betur um þetta, bæði í umfjöllun nefndarinnar og mögulega með einhverri breytingu á ákvæðinu. En látum það liggja á milli hluta. Mig langar að spyrja frekar í mínu síðara andsvari út í 15. gr. frumvarpsins sem snýst um úrræði sem heimilt er að beita til að útlendingur fái ekki inngöngu í landið.

einmitt sérstök úrræði til þess að meina fólki um komu inn í landið eða til þess að vísa því úr landi.

er einhver möguleiki á því að þau úrræði sem mælt er fyrir í 15. gr. frumvarpsins geti orðið að slíkum endursendingar- og móttökufangelsum, úrræðum er það sem fólk vill kalla þetta, sem stjórnarliðar hafa því miður talað um að þau vilji koma á laggirnar? Er hér allt í einu komin bakdyraleið fyrir hæstv. dómsmálaráðherra að

búðir þar sem fólk dvelur áður en það fer úr landinu þegar það hefur fengið synjun í sínum málum. Þetta kemur fram í umsögn Rauða krossins

Við bendum á, líkt og kemur fram í minnisblaði dómsmálaráðuneytisins, að þegar einstaklingur gefur sig fram við stjórnvöld og lætur vita að viðkomandi sé í leit að alþjóðlegri vernd þá skal fara með mál hans samkvæmt reglum um málsmeðferð umsókna um alþjóðlega vernd og viðkomandi verður þá ekki gert að halda sig á ákveðnum stað og ákvæðið feli því ekki í sér frelsisskerðingu fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. Ég held að þetta svari þessu mjög vel. En af því að hv. þingmaður nefndi sérstaklega þessar búðir

Um er að ræða ný heildarlög um landamæri þar sem mælt er fyrir um grunnreglur sem gilda um för einstaklinga yfir landamæri. Sérstök lög um landamæri hafa ekki verið sett áður og því mikilvægt að vandað sé til verka þegar kemur að fyrstu lagasetningu þess efnis.

Megintilgangi frumvarpsins er þannig lýst í greinargerð að því sé ætlað að, með leyfi forseta, „tryggja að landamæraeftirlit og landamæragæsla sé framkvæmd með öruggum og skilvirkum hætti

Í framhaldinu verði þessar gerðir innleiddar í íslenskan rétt með reglugerðum sem munu hafa stoð í lögunum, þ.e. ef frumvarpið verður óbreytt að lögum. Að mínu mati er ekki nægilega skýrt í frumvarpinu eða athugasemdum við það hvaða reglur Íslandi ber skylda til að taka upp vegna aðildar að Schengen-samningnum og hverjar ekki. Af því leiðir að erfitt er að taka afstöðu gagnvart einstökum greinum og leggja til breytingar á þeim þar sem ekki er skýrt hvaða ákvæði leiðir beinlínis af alþjóðlegum skuldbindingum Íslands hverjum þessara tillagna er hægt að breyta til að stuðla að betri framkvæmd, þjónustu og réttaröryggi fyrir fólk sem ferðast milli landa. Voru svör ráðuneytisins við spurningum um þessi atriði afar óskýr við meðferð málsins í nefndinni.

að áhrif þessarar breytingar hafi ekki verið könnuð nánar svo að tryggja megi að réttindi fólks á flótta verði ekki skert með samþykkt frumvarpsins.

Um rökstuðning fyrir þessari undantekningu frá meginreglu stjórnsýsluréttar um andmælarétt segir í greinargerð með frumvarpinu að hún byggist annars vegar á því að einstaklingur hafi kæruheimild og hafi rétt á að koma andmælum sínum að hjá æðra stjórnvaldi og hins vegar að undantekningunni sé ætlað að tryggja skilvirkni í slíkum málum. Fyrsti minni hluti getur ekki tekið undir nauðsyn þess að gera undantekningu frá einni mikilvægustu meginreglu stjórnsýsluréttar, þeirri um rétt borgaranna til að andmæla íþyngjandi ákvörðunum stjórnvalda. stjórnvalda. Ekki verður fallist á að andmælaréttur og réttaröryggi verði tryggt með kæruheimildinni einni og réttinum til að færa fram andmæli á æðra stjórnsýslustigi, enda liggur gjarnan mjög á ferðaheimild einstaklinga og kann bið eftir málsmeðferð á æðra stjórnsýslustigi að spilla þeim hagsmunum sem í húfi eru.

Ákvæði 13. gr. stjórnsýslulaga felur í sér þá meginreglu að málsaðili fái að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því. Þær undantekningar sem gerðar eru á þessari meginreglu í málsmeðferð stjórnvalda snúa jafnan að því

sett ströng skilyrði fyrir því að víkja frá þeim kröfum og skulu allar slíkar undantekningar túlkaðar þröngt. Eins og bent er á í umsögn Rauða krossins á Íslandi er þessi meginregla áréttuð í 12. gr. laga um útlendinga, en samkvæmt henni skal útlendingur eiga þess kost að tjá sig um efni máls skriflega eða munnlega áður en ákvörðun er tekin í máli hans, enda komi ekki fram í gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft að mati viðkomandi stjórnvalds. Stjórnvöld hafa þannig heimild til að víkja frá andmælarétti þegar ekki er talin ástæða til þess. Þarna er verið að ganga enn lengra á rétt fólks til að andmæla áður en ákvörðun er tekin.

„Af umsögninni má ráða að samtökin telji almennt ekki heimilt að víkja frá ákvæðum stjórnsýslulaga með lögum frá Alþingi. Í íslenskum lögum eru þó fjölmörg ákvæði sem víkja til hliðar ákvæðum stjórnsýslulaga.

Allar þessar ákvarðanir varða mjög mikilvæg persónuleg réttindi viðkomandi. Áréttað er að stjórnsýslulög hafa ekki ígildi stjórnskipunarlaga sem almenn lög geta ekki breytt. Löggjafanum er því heimilt að ákveða að tiltekin málsmeðferð lúti vægari skilyrðum en stjórnsýslulög mæla fyrir um, enda sé skýrt mælt fyrir um það í lögum.“ Athygli vekur að öll þau ákvæði sem ráðuneytið bendir á í dæmaskyni um lög sem firra fólk borgaralegum réttindum samkvæmt stjórnsýslulögum eru úr lögum sem varða meðferð og réttindi útlendinga hér á landi. Það er ekki nýmæli að talið sé eðlilegt að firra útlendinga réttindum í málsmeðferð sem aðrir borgarar geta gengið að vísum. Hefur það verið gagnrýnt og jafnvel verið haldið fram að þetta standist ekki

Hins vegar hefur ekki reynt á réttmæti þessara lagaákvæða eða lögmæti þeirra fyrir dómi. Það er því að mínu mati óvarlegt að fullyrða að þarna sé um að ræða gild og góð dæmi um það að heimilt sé að víkja frá stjórnsýslulögum þegar löggjafanum sýnist sem svo. Rétt er í því samhengi að minna á vilja löggjafans við setningu stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, þar sem fram kom eftirfarandi, með leyfi forseta: „Á það skal lögð áhersla að með frumvarpinu eru gerðar lágmarkskröfur til stjórnsýslunnar, en ráð er fyrir því á einstökum stjórnsýslusviðum verði gerðar strangari kröfur.“ Af þessu má ráða og er almennt ráðið að ætlun löggjafans var sú að kveða á um lágmark réttinda fyrir borgarana í samskiptum sínum við stjórnsýsluna, en ekki einungis viðmið sem mætti víkja frá eftir hentisemi stjórnvalda. Með 14. gr. frumvarpsins eru gerðar breytingar á lagaumgjörð brottvísana og bann við endurkomu til landsins. Samkvæmt núgildandi lögum fer Útlendingastofnun með það hlutverk, sbr. XII. kafla laga um útlendinga, Með 3. mgr. 14. gr. frumvarpsins er hins vegar lagt til að við eftirlit með för fólks úr landi sé lögreglu heimilt að vísa ríkisborgara þriðja ríkis úr landi og banna honum endurkomu samkvæmt skilyrðum laga um útlendinga dvelji hann ólöglega á Schengen-svæðinu. Rétt er að hafa áhyggjur af slíku nýmæli, enda er ákvörðun um brottvísun og bann við endurkomu afar íþyngjandi gagnvart þeim sem sætir henni. Að fela lögreglu það hlutverk án þess að kveðið sé á um nauðsynlega réttarvernd fyrir umsækjanda, svo sem rétt til lögmannsaðstoðar, er áhyggjuefni, ekki síst í ljósi þess að ekkert virkt eftirlit er fyrir hendi hér á landi með störfum lögreglu, allra síst þegar kemur að störfum hennar tengdum komu og dvöl útlendinga hér á landi. Að sama skapi er það óheppilegt, svo ekki sé meira sagt, að ekki hafi verið gefinn frekari tími til vinnslu málsins í nefndinni þar sem hefði mátt kanna þennan þátt betur og gera viðeigandi breytingar.

Í greinargerð með frumvarpinu er vísað til þess að nauðsynlegt kunni að vera til að tryggja framkvæmd ákvörðunar um frávísun að lögregla hafi heimild til að skylda útlending til að dveljast á tilteknum stað. Setning ákvæðisins feli í sér viðbrögð við skýrslu umboðsmanns Alþingis frá 27. október 2021, sem kom í kjölfar heimsóknar umboðsmanns til lögreglustjórans á Suðurnesjum í svokölluðu OPCAT-eftirliti, þ.e. eftirliti með frelsissviptum einstaklingum. Meðal þeirra álitaefna sem umboðsmaður fjallaði um var lagagrundvöllur slíkrar frelsissviptingar. Frumvarpið er því að þessu leyti viðbragð við skýrslu umboðsmanns.

í þeim tilvikum er útlendingur uppfyllir ekki skilyrði fyrir komu til landsins eða þegar vafi leikur á því hvort hann uppfylli skilyrðin. Að mínu mati er það alltaf áhyggjuefni þegar lögfestar eru frekari heimildir til að skerða frelsi einstaklinga sem hafa ekki unnið sér neitt til saka. Það veldur vonbrigðum að allsherjar- og menntamálanefnd hafi ekki gefið sér rýmri tíma til að skoða áhrif þess að lögfesta ákvæðið áður en frumvarpið var afgreitt úr nefnd. Ekki virðist á því tekið hvernig tryggja megi að umsækjendur um alþjóðlega vernd séu ekki frelsissviptir að ósekju.

Þannig er engin trygging fyrir því að umsækjendur um alþjóðlega vernd sæti ekki frelsissviptingu að óþörfu, sérstaklega í ljósi þess að ekkert virkt eftirlit er með störfum lögreglu og störf hennar lítt gagnsæ, ekki síst á landamærum

lögum sem eiga að tryggja mannúð með þeim hætti sem eðlilegt er. Þess vegna þykir mér afskaplega óheppilegt, svo ekki sé tekið fastar til máls, að allsherjar- og menntamálanefnd virðist ekki hafa greint með nægilega ítarlegum hætti möguleg áhrif þeirra lagabreytinga sem við ræðum hér á fólk á flótta, umsækjendur um alþjóðlega vernd sem eiga dálítið undir högg að sækja gagnvart þeirri ríkisstjórn sem nú situr. Þau hafa orðið fyrir ítrekuðum tilraunum stjórnarliða til að svipta þau rétti

og möguleika lögreglu til að undanþiggja útlending þeirri skyldu í sérstökum tilvikum.

ekki liggur fyrir í málinu en ég ætla að giska á að í nánast öllum tilvikum sé um að ræða umsækjendur um alþjóðlega vernd. Hér stendur meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar fyrir áliti þar sem meiri hlutinn undirstrikar að þessi breyting muni ekki hafa áhrif á möguleika einstaklinga til að óska eftir alþjóðlegri vernd hér á landi. vona að það sé rétt hjá þeim en aftur vantar greininguna til að geta staðið föstum fótum á þeirri skoðun. Síðan er einn hópur innan þess mengis sem ég ég er ekki viss um að meiri hlutinn hafi endilega leitt hugann að. Það eru umsækjendur um alþjóðlega vernd sem koma til landsins eftir að hafa hlotið alþjóðlega vernd í öðru ríki eða fólkið sem talað er um í a-lið 36. gr. laga um útlendinga; fólkið sem hefur hlotið vernd á Grikklandi og flýr ónýtt verndarkerfi Grikklands til Íslands. Hvernig myndi svoleiðis einstaklingi verða tekið á landamærastöð ef hann væri án skilríkja?

En þröngur lestur á lögunum, sem er eina útfærslan á lestri sem yfirvöldum útlendingamála virðist vera töm, myndi mögulega leiða til þess að einstaklingar í þessari stöðu sem flýja Grikkland til Íslands í leit að mannúðlegra verndarkerfi yrðu túlkaðir sem svo að þeir væru ekki

umsækjanda sem kemur til landsins eftir að hafa hlotið alþjóðlega vernd í öðru landi og ekki skylda að taka umsókn þess einstaklings til efnismeðferðar. Því gæti lögreglan bara tekið upp það verklag að vísa viðkomandi frá landi beint á landamærastöð. Þetta setur kannski líka í samhengi þá breytingu sem var gerð á frumvarpi ríkisstjórnarinnar

heldur væri hægt að taka þann hóp til efnismeðferðar. En skyldi þetta landamærafrumvarp kannski vera ástæðan fyrir því að Sjálfstæðisflokknum fannst ásættanlegt að leggja frumvarpið fram með þessari breytingu, að breytingin á útlendingafrumvarpinu hafi fengið að fara í gegn hjá ráðherra Sjálfstæðisflokksins vegna þess að þessum hóp verði hvort eð er sjálfkrafa vísað brott við komuna til landsins samkvæmt þessari grein landamærafrumvarpsins eins og hún liggur fyrir? Ég veit það ekki vegna þess að greiningin liggur ekki fyrir. Það að sú greining liggi ekki fyrir er grafalvarlegt vegna þess að þetta er hópur sem almenningur hefur ítrekað gripið til varna fyrir; hópur sem flýr örbirgð, ofbeldi, hungur og fátækt í meintu verndarkerfi Grikklands til að sækja vernd á Íslandi.

til þess að draga úr sjálfsögðum mannréttindum útlendinga og sérstaklega fólks á flótta þegar kemur að samskiptum þess við stjórnvöld. Það að einungis séu tiltekin fordæmi úr útlendingalögum sýnir okkur auðvitað hversu slæm staðan er löngu orðin hjá þeim hóp og með þessu frumvarpi er lagt til að gera hana enn verri.

ákvæði. Í 15. gr. er fjallað um úrræði sem heimilt er að beita til að útlendingur fái ekki inngöngu í landið.

Hér er gengið talsvert lengra en sá sem hér stendur sér ástæðu til. Eins og

og enn og aftur eitthvað sem hefði verið óskandi að allsherjar- og menntamálanefnd legðist í rannsókn á frekar en að taka bara við

Aftur er vísað til þess að þegar viðkomandi er í leit að alþjóðlegri vernd þá skuli fara með mál hans samkvæmt reglum þar að lútandi. Þar með gerir meiri hlutinn lítið úr áhyggjum Rauða krossins

myndi ekki flokkast þannig, vegna þess að þar væri um að ræða fólk sem hefði hlotið alþjóðlega vernd í öðru landi og þar með þætti íslenska kerfinu það ekki geta sótt um alþjóðlega vernd hér.

Frú forseti. Ég get ekki séð annað, sagði hv. þingmaður og sá eitthvað annað en ég út úr þessu máli. Þetta er einmitt vandinn við að nefndin hafi ekki ráðist í þær greiningar sem nauðsynlegar eru, til þess að við séum ekki að taka

að finnast. Fáum því aðeins dýpri greiningar og köfum kannski sérstaklega ofan í það sem kemur fram í skýrum og afdráttarlausum umsögnum frá sérfræðingum á sviðinu, Þegar einstaklingur kemur að landamærum og sækir um alþjóðlega vernd þá fær hann málsmeðferð samkvæmt þeim reglum sem þar um gilda. Lítum á 36. gr. laga um útlendinga þar sem stendur í 1. mgr. að umsókn um alþjóðlega vernd skuli tekin til efnismeðferðar nema umsækjandi hafi komið til landsins að eigin frumkvæði eftir að hafa hlotið virka alþjóðlega vernd í öðru ríki. Hvað þýðir þetta fyrir fólkið sem flýr Grikkland? Hvað sýnist hv. þingmanni þetta þýða fyrir fólkið sem er að flýja Grikkland eftir að hafa fengið vernd þar og kemur til Íslands? Þýðir það að lögregla á landamærum á Íslandi geti vísað viðkomandi strax úr landi, án lögfræðiaðstoðar, vegna þess að málsmeðferðin er svona í lögum um útlendinga? Það hefði kannski komið fram í greiningu ef hún lægi fyrir.

þá sé óþarfi fyrir Ísland að taka mál þess til efnismeðferðar. Þessu er ég hjartanlega ósammála. Við eigum ofboðslega mörg dæmi um að það sé hreinlega ómannúðlegt að láta fólk búa á haugunum í Grikklandi. Um þetta verðum við bara að vera ósammála og það kemur því ekkert við hvort ég vilji hér opna landamæri eða ekki. Þetta snýst um að ég vil standa með mannúðinni. Af orðum hv. þingmanns þá les ég það svo að

ásamt félögum mínum í Flokki fólksins, hv. þingmönnum Ásthildi Lóu Þórsdóttur, Guðmundi Inga Kristinssyni, Ingu Sæland, Jakobi Frímanni Magnússyni og Tómasi A. Tómassyni. Efni tillögunnar er eftirfarandi: „Alþingi ályktar að fela háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra að koma á fót stöðu fiskeldisfræðings við Háskólasetur Vestfjarða. ríkisins við Háskólasetur Vestfjarða verði endurskoðaður og fjármagn tryggt fyrir stöðu fiskeldisfræðings og sjálfstæðar rannsóknir í fiskeldisfræðum á vegum setursins.

Fiskeldi er í dag ein helsta atvinnugrein Vestfjarða. Á undanförnum áratug hefur atvinnugreinin vaxið hratt og nú starfa yfir 150 manns við fiskeldi á Vestfjörðum.

Fiskveiðar hafa ávallt verið ein helsta atvinnugreinin á svæðinu en þegar aflaheimildir fluttust í stórum stíl til annarra landshluta fækkaði störfum með tilheyrandi áhrifum á byggðaþróun. Íbúum fækkaði statt og stöðugt á Vestfjörðum frá upphafi 9. áratugarins

Fiskeldi er ört vaxandi atvinnugrein á Vestfjörðum. Í fyrra voru þar framleidd yfir 27 þúsund tonn af eldisfiski, sem er nærri tíu sinnum meira en framleitt var árið 2015.

„Eldislax er orðinn verðmætari en þorskur á Vestfjörðum og útlit er fyrir mikinn vöxt í atvinnugreininni á næstu árum. […] Vestfirðingar þekkja vel hvaða áhrif það hefur þegar fyrirtæki flytja starfsstöðvar milli landshluta. Fiskeldi er þekkingariðnaður og miklu skiptir að sú þekking sem verður til á svæðinu varðveitist og skili sér áfram til komandi kynslóða. Þannig má fyrirbyggja skyndileg áföll í greininni og skapa traustan grundvöll fyrir ört vaxandi atvinnugrein. Mikilvægt er að byggja upp fræðilega þekkingu á fiskeldi á Íslandi og fræðasamfélagið á Vestfjörðum, efla rannsóknir á fiskeldi og tryggja að sú þekking og reynsla sem myndast á svæðinu verði varðveitt og henni miðlað áfram. er mikilvægt að rannsaka umhverfisáhrif fiskeldis og stuðla að því að fiskeldi fari fram með vistvænum hætti. Því er lagt til að koma á fót stöðu fiskeldisfræðings, sem starfi við sjálfstæðar rannsóknir og kennslu. Hans hlutverk væri einnig að taka þátt í og stuðla að faglegri umræðu um fiskeldi á Íslandi. Til að girða fyrir hagsmunaárekstra er mikilvægt að slík staða verði ekki á vegum fiskeldisfyrirtækja, heldur óháð og innan fræðasamfélagsins. Þá er Háskólasetur Vestfjarða besti kosturinn, enda eru yfir 50% af fiskeldisafurðum framleiddar á Vestfjörðum eins og áður segir. Háskólasetrið er sjálfseignarstofnun sem starfar á grundvelli staðfestrar skipulagsskrár, en starfsemin er fjármögnuð með framlögum framlögum ríkissjóðs á grundvelli samnings við háskóla-, iðnaðar og nýsköpunarráðuneytið. Sjálfstæðar rannsóknir á fiskeldi falla vel að starfsemi háskólasetursins, enda er það menntastofnun á háskólastigi, með tilheyrandi aðbúnað sem þarf til að stunda rannsóknir af þessu tagi. Þá myndi sjálfstæð rannsóknarstaða efla mjög starfsemi setursins og yrði eðlileg viðbót við þá starfsemi sem þar fer fram. Háskólasetrið hefur ávallt lagt mikla áherslu á að skapa og miðla þekkingu á sjávarauðlindinni og þar er kennt meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun og meistaranám í sjávartengdri nýsköpun, sem nú er í endurskipulagningu. Þá er efling háskólasetursins í samræmi við markmið byggðaáætlunar um að leggja áherslu á að auka rannsóknarvirkni, vísindastarfsemi og nýsköpun á landsbyggðinni. Staða fiskeldisfræðings fellur því mjög vel að núverandi starfsemi háskólasetursins og framtíðarmarkmiðum. Við undirbúning þessa máls var leitað álits háskólasetursins. Stjórn setursins fagnaði tillögunni og taldi að staða fiskeldisfræðings passaði vel við stefnu þess um að efla rannsóknir, kennslu og þróun á Vestfjörðum. Mikill samgangur væri milli setursins og annarra rannsóknarstofnana á svæðinu, sem sumar eru undir sama þaki. Stjórnin benti jafnframt á að mikilvægt væri að huga vel að því hvernig hæfnismati og framgangsferli yrði háttað ef ætlunin er sú að staðan verði akademísk og benti á að hugsanlega væri hægt að koma á samstarfi við Háskólann á Akureyri í þeim efnum. Viðbót sem þessi gæti markað þáttaskil í starfsemi háskólasetursins. Það

Því er lagt til að háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra beiti sér fyrir því að samningur við Háskólasetur Vestfjarða verði endurskoðaður og fjármagn tryggt fyrir stöðu fiskeldisfræðings sem sinni sjálfstæðum rannsóknum á fiskeldi á Vestfjörðum.“

og skal ákvörðun þeirra taka mið af launaþróun, þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Breytingin sem frumvarp þetta felur í sér, verði

Um grundvallarbreytingu er að ræða. Í núgildandi lögum segir að fjárhæðin breytist árlega í samræmi við fjárlög.

Mögulega hefur verið stefnt að því í upphafi að tryggja að öryrkjar og ellilífeyrisþegar njóti hækkunar á ráðstöfunartekjum í sama hlutfalli og almenningur. Í reynd hefur framkvæmdin þó verið önnur og virðist meginreglan vera sú að vísitölu neysluverðs er fylgt við ákvörðun bóta þó að hún hækki mun minna en launavísitölur. Þar sem Alþingi fer með fjárstjórnarvaldið, samkvæmt 41. gr. stjórnarskrárinnar, og núverandi löggjöf felur Alþingi að ákvarða hækkanir bóta, hafa dómstólar talið það hafa fallið utan hlutverks síns að dæma um hvort rétt hafi verið staðið að hækkun bóta skv. 69. gr. laga um almannatryggingar.

Í frumvarpi þessu er lagt til að fjárhæðir bóta og annarra greiðslna, samkvæmt lögum um almannatryggingar, taki mið af þróun launavísitölu eins og hér hefur verið bent á. Verður að telja það fyrirkomulag sanngjarnt þar sem bætur greiddar á grundvelli laganna eiga almennt að koma í stað atvinnutekna sem öryrki getur ekki aflað sér eða ellilífeyrisþegi nýtur ekki lengur. Þá nýtur ríkissjóður aukinna tekna þegar laun hækka þar sem stofn tekjuskatts hækkar. Því er ákveðið samræmi á milli aukinna útgjalda ríkissjóðs og aukinna tekna. Þá er lagt til að bætur hækki þó aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs og er það í samræmi við núgildandi lög. Þannig er tryggt að bætur lækki ekki skyndilega ef launaþróun er neikvæð. Hér er um að ræða einfalda og litla breytingu sem getur haft mjög mikil áhrif á kjör öryrkja og ellilífeyrisþega, öryrkja sem geta ekki aflað sér

Svona fjárhagslegt ofbeldi er óþolandi og þess vegna höfum við í Flokki fólksins lagt fram frumvarp um 400.000 kr. skatta- og skerðingarlaust,

kr. Við þurfum að koma hlutunum þannig fyrir að okkar verst setta fólk fái réttlætið. Það á ekki að bíða lengur eftir réttlætinu. Fimm ár eru síðan að sagt var að þeirra tími væri kominn. Hann er löngu kominn, hann er kominn núna. En því miður

Öryrkjar og aldraðir sem reyna að afla sér aukatekna með vinnu eða öðrum hætti lenda umsvifalaust í skerðingu bóta, þannig að þeim er beinlínis refsað fyrir sjálfsbjargarviðleitni. Afleiðingin er sú að öryrkjar og aldraðir þurfa að lifa í fátækt og eru fastir í fátæktargildrum. Þegar lífeyrisþegar reyna að berjast fyrir sjálfsögðum mannréttindum fyrir dómstólum gerir ríkið hvað sem er til að koma sér undan því að greiða lífeyri lögum samkvæmt, áfrýjar eftir hvert einasta tap og svo tekur mörg ár að fá greitt frá ríkinu. Það er gjarnan svo að þeir sem eiga rétt til endurgreiðslu frá ríkinu, eftir að hafa unnið málið fyrir dómstólum, missa greiðsluna strax til baka, vegna hvers? Jú, skerðinganna.

Á sama tíma hækkaði launavísitalan um 7,5%. Lífeyrisþegar voru því sviptir lögbundinni kjarabót upp á 2,9%.

Svona verklag hefur viðgengist hjá ríkisstjórnum síðustu ára og áratuga. Það heyrir til undantekninga að sitjandi ríkisstjórn virði skýr lagafyrirmæli um að lífeyri almannatrygginga skuli uppfæra milli ára með tilliti til launaþróunar og í raun er allur gangur á því hvaða mælikvarði er lagður til grundvallar til uppfærslu lífeyris. Afleiðingin er sú að kjör öryrkja og eldri borgara eru í dag 30% lakari en ef ríkið hefði fylgt eigin lögum. Þessi kjaragliðnun mun halda áfram að óbreyttu. Allir stjórnmálaflokkar hafa lofað því að leiðrétta uppsafnaða kjaragliðnun. Engu að síður hafa frumvörp Flokks fólksins um að leiðrétta kjaragliðnunina ekki hlotið brautargengi.

Á meðan þurfa aldraðir og öryrkjar að glíma við kerfi sem hneppir þá fasta í viðjar fátæktar og veitir þeim engin tækifæri, heldur refsar þeim sem reyna að berjast í bökkum með því að afla sér tekna. Þetta frumvarp um það að breyta árlegri hækkun almannatryggingabóta í samræmi við launavísitölu er til þess að tryggja að kjaragliðnunin haldi ekki áfram.

Er það mat flutningsmanna að ákvæði gildandi laga um almannatryggingar séu íþyngjandi og leggi of ríkar kvaðir á einstakling, sem nýtur réttinda samkvæmt samningnum, að afla upplýsinga hjá maka sínum og íþyngi einstaklingi sem bera sem bera þarf hallann af vanrækslu maka á því að sinna upplýsingaskyldu sinni. Lögin heimila þannig frestun á ákvörðun og greiðslu bóta vegna atriða sem ekki verða rakin til umsækjanda eða greiðsluþega sjálfs, sem er auðvitað grafalvarlegt mál.

Það er hægt að svipta hann bótum ef maki hans neitar að gefa upplýsingar. Það er með ólíkindum að svona lög hafi yfir höfuð verið samþykkt á Alþingi á sínum tíma, alveg stórfurðulegt. Hitt sem er enn furðulegra er að þessi lagaákvæði skuli enn þá vera í gildi því að þau,

eigi einnig við um maka umsækjanda eða greiðsluþega eftir því sem við getur átt. Þarna er í sjálfu sér eiginlega farið aftur í tímann og verið að tekjutengja maka við örorkulífeyrisþega, sem var í raun búið að afnema og var ljótur blettur á okkar kerfi á sínum tíma.

Telji umsækjandi, greiðsluþegi eða maki upplýsingar frá þessum aðilum ekki réttar skal hann leggja fram gögn því til staðfestingar. Tryggingastofnun ríkisins ber að upplýsa viðkomandi aðila um fyrirhugaða upplýsingaöflun. Í 41. gr. segir um skort á upplýsingum: „Ef ekki reynist unnt að taka ákvörðun um bótarétt, fjárhæð og greiðslu bóta og endurskoðun þeirra vegna skorts á nauðsynlegum upplýsingum sem rekja má til umsækjanda, greiðsluþega eða maka hans“

Þetta er grafalvarlegt mál vegna þess að þarna er verið hreinlega að hóta því að séu ekki allar upplýsingar til staðar þá verði viðkomandi maki tekjulaus. Það er með ólíkindum að það skuli vera sett í hendur þess aðila sem sækir um örorkubætur að maki komi og gefi upplýsingar um allt sem varðar meðferð málsins. Við vitum að það gæti þess vegna verið skilnaður í gangi og hvað þá? Hvernig í ósköpunum á í slíku tilfelli að þvinga maka og skerða réttindi þess sem sækir um? Þetta er eiginlega bara sorglegt og ég vona svo heitt og innilega að þetta mál komist alla leið og þessi ákvæði verði tekin út eins og lagt er til í frumvarpinu.

eru má segja bútasaumaður óskapnaður og ef vel ætti að vera þyrfti að pakka þeim saman og semja hreinlega ný lög til að reyna að taka út allar þær gildrur og furðulegu skerðingar sem er búið að setja inn í þau. Við vorum að takast á um að það skuli vera hægt með þessum lögum að skerða bætur keðjuverkandi. Það er eiginlega með ólíkindum að það sé líka hægtekki bara að skerða bætur almannatrygginga heldur einnig að svipta hreinlega einhvern bótum, bara

Það hlýtur að vera eitthvað mikið og alvarlegt að kerfi sem er byggt þannig upp að það geti refsað fólki fyrir að leita réttar síns og leita eftir því að fá eitthvað í hendur sem löggjafinn hefur bent á að eigi að bæta líf þess og gera því lífið betra, en þegar viðkomandi tekur við því þá er það þveröfugt. Það veldur fjárhagslegum skaða.

Þar af leiðandi voru þeir spyrtir saman við maka og alls konar svik og tölur um svikaupphæðir voru skuggalegar sem komu þar fram. Síðan kom í ljós að þær voru byggðar á kolröngum upplýsingum,

Okkur ber skylda til að sjá til þess að í lögum sé ekki neitt sem getur valdið fólki tjóni og tekið af því réttindi, persónuverndaréttindi eða mannréttindi. þessi heimild stendur í lögunum, að taka maka viðkomandi með, er í lögum heimild til að brjóta á persónuverndarréttindum og mannréttindum.

ná svipuðum niðurstöðum með mun mildari aðferðum og spurningin er bara hvers vegna Tryggingastofnun ríkisins hefur þetta inni og hvers vegna þeir telja sig þurfa á því að halda.

Ég tel að ekki þurfi að hafa miklu fleiri orð um þetta mál og ég vona heitt og innilega að við séum til þess bær núna í eitt skipti fyrir öll að þessi heimild verði tekin út. Það kostar ríkið ekki eina

á þessari heimild að halda til þess eins að ná einhverjum upplýsingum sem þeir hafa nú þegar og fá sjálfvirkt.

Þess vegna segi ég að vonandi verður þetta í síðasta skipti sem ég mæli fyrir þessu máli vegna þess að eins og hefur komið skýrt fram þá kostar ríkisstjórnina ekki krónu að ganga í það að sjá til þess að taka þetta mál út.

að fengnu skriflegu samþykki beggja, en ákvæðið skyldar maka til að taka þátt í málsmeðferð. Þetta er mikið réttlætismál og það verður að segjast

65. gr. fjallar um jafnræði. Það að einstaklingur sem fær bætur frá almannatryggingum sé háður því að upplýsingagjöf komi frá maka líka og það að hann þurfi að afla upplýsinga hjá maka sínum

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um neytendalán, lögum um fasteignalán til neytenda, lögum um ábyrgðarmenn og lögum um neytendasamninga.

Með frumvarpinu er annars vegar lagt til að skaðabótaskylda vegna brota gegn lögbundnum réttindum neytenda verði hlutlæg til að tryggja að þeir eigi alltaf rétt á að fá bætur fyrir tjón sem þannig verður. Hins vegar er lagt til að í viðeigandi sérlögum á sviði neytendaréttar verði skýrt fram tekið að samningsskilmálar sem brjóti gegn ákvæðum þeirra séu ógildir til að tryggja að neytendur verði ekki bundnir af þeim en viðkomandi samningar skuli þó að öðru leyti standa óbreyttir, ekki síst ef það er til hagsbóta fyrir neytandann. Markmið frumvarps þessa er að efla réttarvernd neytenda á íslenskum fjármálamarkaði og samræma hana þeim viðmiðum sem hafa mótast í réttarframkvæmd á sviði Evrópuréttar, einkum með hliðsjón af lögskýringargögnum að baki fyrrnefndum lögum, tilskipan Evrópusambandsins um óréttmæta skilmála í neytendasamningum, tveimur ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins um þetta efni og margítrekaðri dómaframkvæmd Evrópudómstólsins. Frumvarpinu er ætlað að skjóta styrkari stoðum undir þær meginreglur að neytendur skuli ekki vera bundnir af óréttmætum skilmálum og ef það veldur þeim tjóni eigi þeir fullan bótarétt. Þar sem þær meginreglur hafa ekki enn komið til nægilega skilvirkrar framkvæmdar hér á landi er nauðsynlegt að kveða á um þessi réttindi neytenda með skýrari hætti en hingað til hefur verið gert. Það gefur augaleið að neytendur bera hvorki sömu ábyrgð né skyldur og atvinnurekendur, hvað þá fjármálafyrirtæki, við gerð samninga, enda er ekki hægt að ætlast til þess að þeir hafi þekkingu til þess, auk þess sem neytendur eiga að geta treyst því að fyrirtæki sem þeir eiga viðskipti við standi rétt að málum. Ábyrgðin er því öll þeim megin. Ég ætla fyrst að fjalla um hlutlæga bótaskyldu. Til að útskýra þá hlutlægu bótaskyldu sem er fjallað um í frumvarpinu þarf að skoða aðeins grunnreglur skaðabótaréttar. Almennt gildir sú regla að sýna þurfi fram á saknæma háttsemi tjónvalds svo að tjón fáist Takist ekki að sýna fram á það er tjón jafnvel óbætt og tjónþoli situr einn uppi með skaðann. Það er hætt við að tjónþolar, t.d. í umferðaróhöppum, ættu erfitt með að sætta sig við þennan skilning væri hann lagður til grundvallar þar. Hlutlæg ábyrgð felur aftur á móti í sér að í vissum tilvikum, yfirleitt í ákveðnum lögum, þarf ekki að sýna fram á saknæma háttsemi heldur á sá sem olli tjóni skilyrðislaust að bæta fyrir það. Ákvæðin um hlutlæga ábyrgð eiga sér fyrirmynd í lögum um skaðsemisábyrgð og lögum um sjúklingatryggingu, svo dæmi séu tekin. Ákvæði um hlutlæga ábyrgð eiga sér þannig fyrirmynd víða og ættu hvergi betur við en í viðskiptum neytenda við seljendur vöru og þjónustu þar sem aðstöðumunur milli aðila er oft gríðarlegur. Núverandi ákvæði laganna um bótaskyldu bæta í raun litlu við það sem annars myndi leiða af almennum reglum skaðabótaréttar en með þessu frumvarpi er reynt að bæta þar um betur. Tjón er tjón, hvers eðlis sem það er, og hver hugsun tjónvalds var er hann olli tjóninu. Það er því í hæsta máta óeðlilegt að tjónþoli sitji uppi með skaða sem tjónvaldur olli einfaldlega af því að ekki er hægt að sanna saknæma háttsemi, ekki síst ef sérfræðiábyrgð hvílir á tjónvaldi eða augljós aðstöðumunur er á milli aðila eins og öll neytendavernd þarf að gera ráð fyrir. Með því að kveða á um hlutlæga ábyrgð vegna brota gegn lögunum er gengið út frá því að skilyrði bótaréttar um ólögmæta háttsemi séu þá þegar uppfyllt með lögbroti án þess að sýna þurfi fram á saknæma háttsemi að öðru leyti og er þannig stefnt að því að skýra réttarstöðu neytenda svo að þeir eigi auðveldara með að fá tjón sitt bætt. Nú vík ég að ógildingu ólöglegra samningsskilmála. Ákvæðin um ógilda samninga og samningsskilmála sem brjóta í bága við lögin eiga sér fyrirmynd í samkeppnislögum og í lögum um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. Með þeim ákvæðum er lagt til að skýrt verði áréttað að samningar og samningsskilmálar sem brjóta í bága við ákvæði laga á sviði neytendaréttar séu ógildir og að kröfu neytenda skuli samningur gilda áfram án ógildra skilmála. Ákvæðin sækja sér m.a. fyrirmynd í 33. gr. samkeppnislaga og 36. gr. c í lögum um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. Síðarnefnda ákvæðið var liður í innleiðingu á tilskipun Evrópusambandsins um óréttmæta skilmála í neytendasamningum. Svipuð ákvæði voru í 14. gr. laga um neytendalán, nr. 121/1994, sem giltu einnig um fasteignalán til neytenda frá 11. janúar 2001 þar sem kom fram að óheimilt væri að innheimta lánskostnað sem ekki hefði verið upplýst um við lántöku í samræmi við ákvæði laganna. Ekkert slíkt ákvæði er hins vegar í núgildandi lögum um lán til neytenda en að fenginni reynslu er ríkt tilefni til að árétta reglur um ógilda skilmála, sérstaklega í þeim lögum. Einnig er tekið fram í ákvæðunum að samningur skuli að kröfu neytanda gilda að öðru leyti án breytinga, verði hann á annað borð efndur án ógildra skilmála. Þessi áskilnaður er sá sami og í samningalögum, nr. 7/1936, með breytingum skv. lögum nr. 14/1995 sem voru gerðar í tengslum við innleiðingu á tilskipun Evrópusambandsins um óréttmæta skilmála í neytendasamningum. Að fenginni reynslu er ríkt tilefni til að árétta að þetta eigi einnig við samninga um neytendalán.

verður að túlka með þeim hætti að í þeim tilvikum þar sem landsdómstóll kemst að þeirri niðurstöðu að tiltekinn samningsskilmáli sé óréttmætur samkvæmt tilskipuninni beri þeim dómstól að tryggja að slíkur skilmáli sé óskuldbindandi fyrir neytandann að því gefnu að samningurinn geti haldið gildi sínu að öðru leyti án hins óréttmæta skilmála að því marki sem reglur landsréttar leyfa.“ Enn fremur Enn fremur má vísa til dóms Evrópudómstólsins, t.d. í máli C-618/10 o.fl., þar sem komist var að eftirfarandi niðurstöðu, með leyfi forseta:

milli seljanda eða veitanda og neytanda sé ógildur, að breyta þeim samningi með því að endurskoða efni skilmálans.“ Til Til að sleppa því að lesa þarna aukasetningu þá stendur að hún útiloki lagasetningu aðildarríkis sem heimilar innlendum dómstól að breyta þeim samningi með því að endurskoða efni skilmálans. Eins og fyrr segir voru ákvæði 14. gr. laga um neytendalán frá 1994 þar sem kom fram að óheimilt væri að innheimta lánskostnað sem ekki hefði verið upplýst um við lántöku í samræmi við ákvæði laganna og ekki hærri kostnað en kemur fram í lánssamningi. Í áliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til laga um neytendalán, nr. 33/2013, sem felldu brott eldri lög um neytendalán, nr. 121/1994, kemur fram að nefndin sem stóð að baki samningu frumvarpsins hafi ekki talið þörf á að taka sambærileg ákvæði upp í frumvarpið þar sem reglan væri hluti af gildandi rétti og birtist í 3. gr. laga um vexti og verðtryggingu. Raunin hefur sýnt að það er full ástæða til að kveða skýrar á um þennan rétt neytenda því dæmin sýna að hann er alls ekki nógu skýr í gildandi löggjöf. Ítrekuð dómaframkvæmd um vanrækslu og skyldur lánveitanda samkvæmt hinum eldri lögum hefur yfirleitt ekki haft neinar afleiðingar fyrir hina brotlegu lánveitendur. Neytandinn hefur bara setið uppi með skaðann. Það hefur svo leitt til þess í seinni tíð þegar reynt hefur á lögmæti skilmála samkvæmt núgildandi lögum að lánveitendur hafa jafnvel borið það fyrir sig að lögin hafi ekki að geyma nein ákvæði um beinar afleiðingar af brotum gegn þeim þrátt fyrir að í fyrrnefndu áliti efnahags- og viðskiptanefndar sé gert ráð fyrir að um gildandi rétt sé að ræða. Það gefur því augaleið að það er nauðsynlegt að taka af allan vafa um gildandi rétt í slíkum tilvikum með því að kveða skýrt á um hann í lögum til að tryggja neytendum hér á landi betur þann rétt sem leiðir af hlutaðeigandi EES-reglum, enda væri það í samræmi við vilja löggjafans eins og hann kom fram í áliti efnahags- og viðskiptanefndar á sínum tíma. Með lögum um fasteignalán til neytenda sem tóku gildi 1. apríl 2017 voru lán sem almennt eru kölluðu húsnæðislán felld undan gildissviði laga um neytendalán og færð undir hin nýju sérlög um fasteignalán til neytenda með sama hætti og á við um önnur lán til neytenda. Með frumvarpinu er lagt til að sambærileg ákvæði verði færð í þau lög um afleiðingar af brotum gegn þeim. Jafnframt er í frumvarpinu lagt til að hliðstæðar breytingar verði gerðar á lögum um ábyrgðarmenn þannig að skýrt verði tekið fram að bótaskylda sé hlutlæg og ábyrgðarsamningar sem brjóti gegn ákvæðum laganna séu ógildir. Til samræmis við þessar tillögur er einnig lagt til í frumvarpinu að sambærileg ákvæði verði færð í lög um neytendasamninga en þau ná yfir ýmsar tegundir samninga, þar á meðal fjarsölusamninga. Eins og áður sagði er markmið frumvarpsins að efla réttarvernd neytenda á íslenskum fjármálamarkaði og samræma hana þeim viðmiðum sem hafa mótast í réttarframkvæmd á sviði Evrópuréttar, einkum með hliðsjón af lögskýringargögnum að baki fyrrnefndum lögum ásamt dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins og Evrópudómstólsins. Frumvarpinu er ætlað að skjóta styrkari stoðum undir þá meginreglu að neytendur skuli ekki vera bundnir af óréttmætum skilmálum og verði þeir fyrir tjóni skuli það jafnan bætt að fullu. Þar sem sú meginregla hefur ekki enn komið til nægilega skilvirkrar framkvæmdar hér á landi er nauðsynlegt að kveða á um þessi réttindi neytenda með skýrari hætti en hingað til.